Nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Head ametikaaslased, ootame aktiivset osavõttu. Enne, kui veel mõtlete ja selle otsuse teete, ma palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnissoni. Palun! Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esimeseks, karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Teiseks, tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister. Kolmandaks, riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab selle seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust siseminister. Neljandaks, magusa joogi maksu seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust terviseminister. Ja viiendaks, alusharidusseaduse eelnõu. Eelnimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust haridus‑ ja teadusminister. Kõik viis seaduseelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Austatud Vabariigi Valitsuse esindaja, ma tänan teid. Kahju küll, et elektrooniliselt, vanasti sai vähemalt kätt suruda,

Head ametikaaslased, meil on nüüd võimalus asuda tänase päevakorra juurde. Meil on täna oluline päevakorrapunkt, nii nagu kõik meie punktid on, ja see on järgmine: maaelukomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tagada veterinaaria tulevik"

Pärast seda on Riigikogu kõnetoolis Eesti Loomaarstide Koja president Valdeko Paavel, tema ettekanne on kuni 20 minutit ja küsimused‑vastused on kuni 25 minutit. Seejärel on meil võimalus kuulata Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe Ants Noodi ettekannet, kuni 20 minutit, küsimused-vastused on kuni 25 minutit.

Riigikogu liige võib esitada igale ettekandjale ühe küsimuse. Igale ettekandjale on üks küsimus, nii et matemaatiliselt on kokku neli küsimust.

Austatud istungi juhataja! Auväärsed kolleegid! Lugupeetud külalised nii saalis kui ka teisel pool ekraani! Eesti Maaülikool tähistab Eesti veterinaarmeditsiini 175. aastapäeva. Sel aastal möödub 175 aastat selle õppe algusest Eestis, ühtlasi saab seda tähtpäeva lugeda Eesti Maaülikooli sünniks.Ma tsiteerin ühte lõiku ajakirjandusest. "Esimese patsiendi võttis Põhja‑Saksamaalt pärit esimene Tartu Veterinaariakooli direktor ja professor Peter Jessen vastu Tartu Ülikooli peahoone kõrval paiknenud kliinikus 13. oktoobril 1848. Üheaastasel Üheaastasel täkksälul ehk noorhobusel diagnoositi kabjapainutajate haav."See on märk sellest, et veterinaaria on oluline meie riigi ajaloos ja teaduses.

üha rohkem kõlanud seda, et meil on veterinaaridest puudus. Tekkis küsimus, mis on nii väärika ajalooga ja nii olulise õppega distsipliiniga juhtunud, et me sellest nii tihedasti räägime.Kui

Esmapilgul tundub, et ega midagi ju eriti lahti ei ole, inimesed asuvad õppima. Teine probleem on minu arvates aga see, et lõpetajate arv on selgelt väiksem kui sisseastujate arv.

tegelikult soovime koostöös parlamendi ja valitsusega ehk riigina seda teemat analüüsida ja leida lahendusi, mis perspektiivselt selle mure lahendaksid. lahendaksid. Loomaarsti elukutse on üks seitsmest Euroopa Liidu reguleeritud kutsealast ja kutsetegevuse eelduseks on spetsiifiline kvalifikatsioon. Siin ei ole võimalik lihtsalt mõne teise eriala kõrvalt siseneda tööjõuturule ja tagada kvaliteetne teenus.

et väikeloomaarste ja -kliinikume on meil piisavalt ning see võiks tagada ka loomade heaolu. Aga kui me räägime toidujulgeolekust, siis käib jutt ennekõike põllumajandusloomadest.

Loomulikult, me teame, et Euroopas kehtivad väga kõrged toiduohutusnõuded. Ka kolmandate riikidega harmoniseerimine nõuab väga palju tarkust ja teadmist ehk jällegi kvalifikatsiooni.

Enn Eesmaa, palun! Teie küsimuse kord. Suur aitäh! Austatud kolleeg, aitäh kõigepealt selle ülevaate eest ja probleemi tõstatamise eest! Ma kindlasti ei taha kasutada arvamust avaldades ja küsimust küsides süüdistavat kõneviisi. Kuid ma usun, et nii mõnigi inimene, kes jälgib meie tänast istungit kodus televiisori, õigemini arvuti ees, esitab endale sellise küsimuse, kuna ettekandja on Reformierakonna esindaja, kes on ise olnud õige mitu aastat ka Eesti Vabariigi vastav minister.

ja palkade küsimuse – leevendada. Lahendamisest on asjad muidugi igal juhul kaugel. Kas sa ütleksid paar näidet, mis on takistanud neid häid mõtteid ellu viimast? Aitäh!

on taganud selle, et veterinaariat on täiendavalt rahastatud üle 300 000 [euroga]. See leping on maaülikooli vaatest ääretult oluline, nii nad on seda sõnastanud.Tõsi on ka see, et maaeluministeerium ei kontrolli Haridus‑ ja Teadusministeeriumi halduslepinguid ülikoolidega. Ja siin on täiesti mõttekoht.

Tervist, lugupeetud istungi juhataja, Riigikogu liikmed ja kohalviibijad! Tänan võimaluse eest olla kaasettekandjaks sellise riikliku tähtsusega küsimuse arutelul.Olen Eesti Loomaarstide Koja värske president, kuid ennekõike ikkagi praktiseeriv loomaarst. Praegune loomaarstide koda on loodud eelmise aasta oktoobris Eesti Väikeloomaarstide Seltsi ning Eesti Loomaarstide Ühingu ühinemise teel ning sellise nimega moodustab see nüüd Eesti loomaarstide esindusorganisatsiooni.Siin saalis 2021. aasta oktoobris vastu võetud veterinaarseadusest leiame veterinaararsti definitsiooni. Veterinaararst on selle seaduse tähenduses veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik, kellel on veterinaarteenuse osutamiseks vajalik veterinaararsti kutsetegevuse luba. Eestis on seda eriala õpetatud 175 aastat. Õppekava läbimine nominaalajaga võtab kuus aastat ja pärast seda on võimalik tööle hakata. Paraku loomaarstiabi ja teenuste kättesaadavus 24/7 nii väike- kui ka suurloomade ravis ei ole siiski juba ammu iseenesestmõistetav.Hinnanguliselt on Eestis 235 000 koera ja ligi 300 000 kassi, aga lemmikloomadena peetakse veel küülikuid, hamstreid, tuhkruid, erinevaid roomajaid, aga ka alpakasid, laamasid ja kaameleid.

Ja loomapidajaid on samamoodi väga-väga palju. Seega, loomade tervise tagamine nii loomade enda kui ka omanike ja pidajate huvides on kindlasti üks nähtavam loomaarstide töö Seoses kasvanud ootustega maailma tasemel teenuse saamiseks on loomaarstid tänapäeval tugevalt spetsialiseerunud erinevate valdkondade, mitte ainult loomaliikide määratluse järgi. Ehk loomaarstid on spetsialiseerunud anestesioloogiale, kirurgiale, oftalmoloogiale, neuroloogiale, ortopeediale ja teistele spetsiifilisematele valdkondadele. Miks meil ei ole tänapäeval palju juttu haiguspuhangutest seoses loomadega ega toiduga levivaid terviseprobleeme? Laialdaselt kasutatavad loomsed toiduained, nagu piim, liha ja muna, on allikaks haigustele, mida pidevalt monitooritakse, näiteks tuberkuloos, listerioos, lehma tõbi, salmonelloos ja nii edasi. Kõikide suuremate haiguste puhul, mida eelkõneleja samuti juba mainis, on tõhus veterinaarteenus nii inimeste kui ka loomade tervise huvides kriitiliselt oluline. Näiteks COVID-i ajal uuriti haiguse ülekandumise mehhanisme ning reservuaare ka kassidel, minkidel ja teistel liikidel ning seda tehti tulemuslikult.

Eesti on nüüdseks tänu Põllumajandus- ja Toiduameti ning loomaarstide pikaajalisele pingutusele saavutanud marutaudivaba maa staatuse. Väga palju aastaid on tegeldud nii metsloomade kui ka lemmikloomade vaktsineerimisega marutaudi vastu. Põllumajandus- ja Toiduamet monitoorib pidevalt nii tapamajades, loomakasvatusasutustes kui ka piiril loomi ja toiduaineid. Aga nii-öelda zoonootiline potentsiaal peitub igas loomses loomses toiduallikas ning ka loomas. Avalikkuses võetakse neid asju ehk iseenesestmõistetavalt või ei teata seesuguste probleemide olemasolust ega ohust tavaliselt suurt midagi, sest toit on poest ja turult vabalt saadaval. Elusate loomade ja põllumajandusloomade sisseveo kontroll on samuti toiduohutuse ja taudivabaduse huvides. Süveneva probleemina saab esile tõsta illegaalset lemmikloomakaubandust, millest on saanud mastaapne rahvusvaheline tööstusharu. Sellega on seotud ka loomade heaolu, mille puhul väärib mainimist vastutustundetu aretustegevus, nii Euroopa Liidus kui ka kolmandatest maadest pärit lemmikloomadega kauplemine, transiit, ulatuslikud dokumentide võltsimised, kaasa toodud haigused ja palju muud selle valdkonnaga seonduvat. Aga kui palju on Eestis loomaarste? Hetkel on Eestis väljastatud 827 loomaarsti tegevusluba. Ligikaudu 150 loomaarsti pole registris uuendanud andmeid ega saatnud teavitusi oma täienduskoolituste kohta. Seega võib eeldada, et tegevusluba omavatest arstidestcirca10% erialal ei tegutse.

160 Põllumajandus- ja Toiduametis, tapamajades, piiriteenistustes, järelevalves, Ravimiametis, ministeeriumides ja teistes asutustes. Vanuses 61–84 oncirca22% ehk 185 arsti kõigist tegevusloaga loomaarstidest. Üle 70-aastaste arstide hulgas tegeletakse veterinaarpraksisega ilmselt marginaalsel määral. Väikeloomade ravis on Eestis puuducirca80–100 loomaarsti,

Tööturult on peatselt lahkumas nõukogude ajal õppinud ja lõpetanud suurearvulised kursused – siis õppis igal aastal kursuselcirca100 loomaarsti. Nüüd õpib igal aastal eestikeelses õppes umbes neli korda vähem üliõpilasi. Nagu mainitud, ei ole loomaarstiabi kättesaadavus ei väike- ega suurloomade ravis enam iseenesestmõistetav. Vanuseline koosseis viitab, et 5–10 aasta pärast on puudu jubacirca200 loomaarsti. Madal palgatase riigisektoris ei konkureeri enam erasektori töötasudega. Ametnike palgatase oncirca77–80% Eesti keskmisest palgast ja ehk umbes pool erasektori palgast. Erasektoris on palk küll kohati kaks korda kõrgem, kuid ka sinna ei jätku loomaarste. Loomaarstiharidusega inimesi vajatakse nii praegu kui ka tulevikus farmides, väikeloomakliinikutes, riigiametites, ravimitööstuses, aga kindlasti ka ülikoolis, kliinikutöös ja teaduse järelkasvus. Eestikeelsete õppejõudude ja doktorantide hulk ülikoolis ei taga tulevikus eestikeelse veterinaarhariduse jätkumist, sest need kohad tuleb täita praeguste üliõpilastega.

Suurtapamajades kasutatakse olude sunnil ka abilisi, väiketapamajades käivad abis teiste valdkondade, näiteks loomatervise valdkonna ametnikud. Sel moel on suudetud süsteemi läbi häda töös hoida. Küsimus on, kui

Visioonist nii palju, et riik peab hindama loomaarstide eriala strateegiliseks valdkonnaks ja garanteerima vajaliku arvu spetsialistide koolitamise välismaiste üliõpilaste asemel. Hetkeseisuga on igal aastal veterinaarmeditsiini olemasolevastcirca70 õppekohast instituudi alarahastuse tõttu vaid 34 eestikeelses õppes 36 – seega juba rohkem kui eestikeelses õppes – on ingliskeelses õppes ja tasulises õppegrupis. Senise praktika kohaselt ei ole välismaistes gruppides õppinud tudengid Eesti tööturule jäänud

Kuhu need lõpetajad kaovad? Kust need kaod tekivad? Tööturule jõudvate spetsialistide kaod tekivad mitmes eri järgus: rasked ja pikad õpingud, töötamine õppimise ajal, valdkonnavahetus kohe peale õpinguid või pärast lühikest aega töötamist, välised tegurid, klientide surve, ebaõnnestumised ja suured nõuded, süvenenud bürokraatia.

Eestikeelne loomaarstiharidus on strateegiline ja põhimõtteline küsimus. On viimane aeg suurendada loomaarstieriala riiklikku tellimust, kui me ei taha seista silmitsi olukorraga, mille tagajärjed on eriala piiridest palju laiemad, puudutades meie keskkonna ja ühiskonna huve ning mõjutades meie igapäevast heaolu, toidulauda ja tervist.

See summa saadakse välismaiste tasuliste gruppide õpetamise kaudu. Eestikeelne veterinaariaharidus on välja suremas, sest eestikeelsete õppejõudude hulk on vähenemas. Riigi kokkuhoid veterinaarhariduse rahastuselt maksab juba mõne aasta pärast meile oluliselt kallimat hinda. Eesti Loomaarstide Koja seisukoht on, et maaülikoolil peab minema hästi,

Aitäh! Suur tänu, austatud president! Ma lihtsalt tahtsin öelda teile seda. Te alustasite mõttega, et te teete siin kaasettekannet. Ei tee, see on põhiettekanne. Meil pole siin täna ühtegi kaasettekannet. Nii et ma tänan selle suurepärase ettekande eest.

tulevikus kõikide nende kohtade täitmise, mida tegelikult oleks vaja nii riigi- kui ka erasektoris? Või mis oleks ettepanek? Minu ettepanek on see, et tuleks kuulata, mida on ülikoolil on öelda veterinaaria rahastamise kohta, ja muuta see valdkond selgelt strateegiliseks. Kuna me ei räägi mitte ainult sellest, et kellelgi meie riigi kodanikest ei tuleks kõhulahtisust toidu tõttu, vaid me räägime ikkagi

kõiki loomaarste, aga muidugi ka koja liikmeid selle töö eest, mida te teete. Sest lisaks sellele, et te ravite loomi, te aitate omanikke, nende loomade peremehi, ja hoiate nende vaimse tervise korras. Minul on lihtsalt selline kui populaarne teie hinnangul on loomaarstiamet noorte seas? Aitäh küsimuse eest! Murekoht on see, et

Selle valdkonnaga ei seondu ainult valges kitlis kutsikate süles tassimine väikeloomakliinikus, vaid seal on väga palju rasket ja musta tööd, on ka väga palju emotsioone,

ei taha töötada nädalavahetustel, riigipühadel ega öövalvetes. Väga paljud on hädas stressi ja pingetega. Nii et

ja kui palju hakkab neid olema puudu viie või kümne aasta pärast – siis, kui see põlvkond, kes on harjunud töötama rasketes oludes ja tegema ka ebameeldivamat osa, asendub uue põlvkonnaga, kes võib-olla seda teha ei taha.

et nad suudaksid iseseisvalt tulemuslikult töötada. Jaa, ma arvan, et huvi selle valdkonna vastu on suur.Kas peaks või mil moel peaks muutma seda selektsiooniprotsessi, keda üliõpilaseks vastu võetakse, on iseküsimus.

Ja nagu öeldud, ma usun siiralt, et kui rahastamise pool saab paika, siis neid, kes seda eriala õppida tahavad, kindlasti leidub. leidub. Arvo Aller, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tõepoolest, see kaks miljonit, mis on puudu, on ju tegelikult kommiraha, mis valitsus võiks leida

Aitäh küsimuse eest! Aga tõenäoliselt ei ole mina õige inimene sellele vastama. Küll aga kõik küsimused, mis puudutavad loomade heaolu, nende ravimist, ennetamist – siis palun!

Mul ei ole mingit muud võimalust, kui enamiku teie seisukohtadega kindlasti nõustuda, sest oma endisest töövaldkonnast ma tean täpselt, kui raske on leida avalikku sektorisse tööle vetarsti, eriti kui soovitakse saada head arsti.

kas esimene või kõige olulisem tegevus, millele peaks tähelepanu pöörama? Aitäh! Kõige esimesena tuleks ära kuulata Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe ja maaülikooli rektori ettekanded. Neil on kindlasti selle kohta veel täiendavaid ja täpsustavaid kommentaare.

Ehk sisuliselt on lahendus selline, et tuleb rahastada eestikeelset õpet ja ingliskeelsest õpetamisest loobuda. Nii jõuamegi teise arvuni, olgu see 50, 60 või 70. Aga jah, ka naaberriikide kogemust vaadates

Te küll enne vastasite mu kolleegile Arvo Allerile seoses rohepöörde küsimusega, et see ei ole teie ampluaa. Aga

alusepanija ja me kõik peaksime varsti taimetoidule üle minema. Väga tõsiselt antakse meile pidevalt sellest märku. Ma siiski küsin teilt üle: kas te näete, et teie tegevusvaldkond, veterinaariavaldkond

Aitäh! Kas rohepööre on oluline valdkond? Kindlasti, igas sektoris. Kas mina kui loomaarstide esindaja saan anda sellesse oma panuse? Kindlasti.

veterinaararste ja veterinaarmeditsiini vajavale sektorile. Selge on see, et toitu toota ja põllundusega tegeleda ilma veterinaararstide olemasoluta ei ole lihtsalt võimalik.

Enne teist maailmasõda, Eesti iseseisvuse ajal oli lausa kaks miljonit hektarit põllumajandusmaad toidu tootmiseks kasutusel. Nüüd on enamik sellest kaetud metsaga,

igaühes elab 60 000 mesilast, nii et võib öelda, et meil on kolm miljardit väikest looma veel, poolnaljaga, aga tegelikult ka nemad vajavad veterinaarmeditsiini toetust ja abi.

Selles mõttes on neil väga oluline roll. Kui me muidu peame vähendama emissioone, siis see valdkond on just see, kus on võimalik süsinikku siduda, teistes valdkondades see heide võiks veel olla. Ja ta on muidugi maapiirkondade suurim tööandja koos teiste maamajandusettevõtjatega. Ma arvan, et kui ei oleks põllumajandusega seotud ettevõtjaid, siis kindlasti meie maapiirkondade

ja oleks ka rohkem lõpetajaid. Kõige lihtsam on muidugi suurendada riigipoolset rahastust. Sellest kahest miljonist Valdeko rääkis. Kui võtta rohkem inimesi õppekohtadele, siis tõenäoliselt neid ka rohkem lõpetab. Tegelikult see õppida soovijate arv on väga suur.

Üks, millest võib-olla ei ole nii palju räägitud, on tasuline õpe. Sellest on räägitud tervikuna Eesti hariduses.

lahendada nii [veterinaaride] puudust kui ka väljalangemise protsenti. Praegu on näha, et soomlased, kes maksavad selle õppe eest, lõpetavad peaaegu sajaprotsendiliselt ja lähevad siis Soome tööle. Ettevõtjate kaasamine. See on ettevõtjate pool, ka põllumehed on valmis kindlasti veelgi enam toetama veterinaarmeditsiini lõpetajaid. Aga siin aitaksid kaasa mõned lihtsad asjad, näiteks stipendiumide maksuvabastus.

et meie kõigi võimalus ja ülesanne, võiks olla isegi kohustus, on rääkida pigem sellest,

Meie valitseva partei üks Riigikogus olev liige ütles ühes saates, et maal elamine on keskkonnale kahjulik.

Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Minu küsimus tõukub just eespool kõnelejate hinnangutest. Endise rahvastikuministrina tean, et inimesed liiguvad ära maalt linna ja tõepoolest, see rohepöördega tegelejate esindus pigem kutsub inimesi üles tulema linnakeskustesse, kulutama vähem raha, sest maaelu on kulukas ja hajaasustus läheb Eesti riigile kulukaks pidada. Öelge teie – teil on üsna selge siht ja väga loogiline mõtlemine –, kuidas on toidujulgeolekuga. Kuidas me ellu jääme, kui meil ei ole näiteks elektrit või on muu katastroof ja meil on toitu vaja? Kuidas me siis selle teise äärmusega koostöös jõuaksime

nõu. Mina usun, et inimesed on üldiselt targad ja suudavad ise mõelda igal pool, nii Riigikogu saalis kui ka väljaspool seda saali. Ma siiski tahan väga uskuda, et enamik inimesi saab aru, et

Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Eks Pärtel-Peeter räägib meile kohe sellest, kuidas linnas on parem elada kui maal. Aga jäägu meile teiega eriarvamus, mis on, ma arvan, sellest mõistlikum ja parem – maal on hea elada.Aga ma tulen tagasi selle teema juurde, kui te lubate, mis on laiem ja millest te oma sissejuhatuses rääkisite. See puudutab põllumajanduse ja kaitsevaldkonna osalist koostööd.

Sellest saavad ka kaitsejõud aru, et tegelikult see hajastoidutootmine on kasulik ning omamaine toidu tootmine on, eriti sõjaolukorras, hädavajalik. Tavapäraselt iga riik võitleb enda eest ja piirid on kinni.

Aga reaalselt rahanduslikus mõttes on tegemist kübaratrikiga, sest me asendame lihtsalt tasulisest õppest saadud tasu riigieelarvelise rahaga ja reaalselt see ülikoolile paranemist kaasa ei too. Mis on teie

loomaarstide järele ei kao toidutootmisel mitte kuhugi mitte mingisugusel kujul, kas me räägime rohepöördest või ei räägi rohepöördest. See selleks. Aga ma ei saa päris täpselt nõustuda teie väitega, et et põllumajandus on alati elurikkuse sõber, sest siin on ikkagi natukene teistsugune pilt, on ka teistsuguseid põllumehi. Ja kui me vaatame avamaalindude vähenemist maailmas, siis ilmselgelt on see väga hea indikaator, et midagi on paigast ära.

Ka ühine põllumajanduspoliitika, mis on üleeuroopaline ja kus suurem osa nendest vahenditest ka täna veel põllumajandusse tuleb üleeuroopaliselt, kust ka Eesti põllumajandussektor on saanud väga suure toe oma arenguks ja jätkusuutlikkuseks,

vähem. Euroopa Liidus kasutatakse 2,05 kilogrammi hektari kohta, Eesti kasutab 0,75 kilogrammi. Mõned riigid kasutavad 10 kilogrammi hektari kohta. Väetiste puhul on täpselt samamoodi. Lämmastikväetiste puhul hektari kohta me kasutame keskmiselt statistiliselt 60 kilogrammi. Euroopa Liidu keskmised on üle 100 kilogrammi, eks seal intensiivsema põllumajanduse puhul on seda ka rohkem. Aga iseenesest me oleme juba väga

kliimaseaduse ettevalmistamise käigus me osaleme ise ka nendes ettevalmistavates töörühmades, meil on ka väga selged ja konkreetsed ettepanekud koostöös välja

just nimelt veterinaarmeditsiini erialal. Ma küsin niipidi: kui suur tegelikult see murekoht täna on? Te räägite ilmselt loomapidajatega, oma kaubanduskoja liikmetega ja nii edasi. Kui palju tegelikult on neid olukordi, kus mõni ettevõte vajaks kiiresti

agronoome või taimekasvatusspetsialiste oleks vaja rohkem, et neid ei ole sellise tasemega, nagu eriti kaasaegne põllumajandus vajab. Oleks vaja loomakasvatusspetsialiste veel, mitte veterinaare. Eks see vajadus on, aga mul on seda võib-olla halb öelda siit, aga loom ja inimene – mõlemad on elusolendid ja mõlemad väga olulised. Teinekord lihtsalt tuleb see valik teha, et looma puhul seda abi ei ole ja ei tule ning lõpuks jääb sul sinna lauta võib-olla

Urmas Kruuse, palun! Aitäh! Tänases arutelus ja võib-olla ka väljaspool neid seinu siin on järjest rohkem räägitud sellest, ei ole tasuta õpe sellises formaadis jätkusuutlik ja ehk peaks andma võimaluse teatud tasuliseks õppeks, kui nõudlus on olemas.

mis ei peaks olema tasuline, vaid me peaksime hoopis selle riiklikku tellimust suurendama, ja mõned teised erialad, mille puhul konkurents väga hästi toimib ja sissetulekud on väga head, võiksid olla tasulised. Kas ma olen oma mõttelaadiga eksiteel – sõltumata sellest, kas seda on võimalik realiseerida?

"Eesti inimarengu aruanne" on toonud selle välja ja korduvalt on tõestatud, et linnas on inimese keskkonnajalajälg väiksem kui maal, sest me kasutame maad, taristut, teid ja torusid lihtsalt efektiivsemalt, me jagame seda asja ning see teeb ka selle kulu igaühele väiksemaks, mitte ainult riigile, Excelile, vaid

peaks olema suurem. Nüüd te olete mõnda aega olnud põllumajandus-kaubanduskoja juht ja eelnevalt on teil töökogemus ka Maaeluministeeriumist, nii et kindlasti olete sellega kokku puutunud. Milles siis see probleem on? Me saame aru probleemist ja me saame aru, mida peaks tegema,

selges eesti keeles selgeks teha? Tegelikult me saame kõik aru, et see probleem on, ja me saame aru ka, mis need lahendused on. Need lahendused ei ole nagu überkallid, aga midagi ei juhtu. Suur tänu selle küsimuse eest!

Tuleb seda järge lihtsalt hoida samamoodi aktiivsena. Ja ülikool on selle rolli võtnud. Anti Allas, Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Palun kommenteerige paari teemat. Kas Eesti maksukeskkonnal on ka mingi mõju sellele, et me köögivilja suudame ainult 41% ise toota?

ja bürokraatiat vähendada. Ja mõned esimesed positiivsed tulemid on olemas ka. Hea ettekandja, ma tänan teid teie ettekande eest ja teie vastuste eest. Suur tänu teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandjaks Eesti Maaülikooli rektori Ülle Jaakma. Palun!

Austatud istungi juhataja, Riigikogu liikmed ja kolleegid maaeluvaldkonnast! Mul on täna ühest küljest hea meel, et me saame rääkida nii olulisest teemast nagu veterinaarmeditsiin, teisalt olen aga veidi murelik, et me oleme jõudnud olukorda, kus selle valdkonna kitsaskohti tuleb lahata Eesti kõrgeima seadusandliku kogu ees. Olles Eesti Maaülikooli rektor, olen ma ühtlasi professor veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis. Minu ema oli samuti veterinaartöötaja, seega olen valdkonnaga kokku puutunud juba maast madalast ja väga mitmest küljest. Täna küll oma ettekandes keskendun ma veterinaarmeditsiini õpetamisele, sest just see haridus on oluline eeldus, mida on vaja selleks, et saada loomaarstiks.Loomaarsti elukutse on tõesti üks seitsmest Euroopa Liidu reguleeritud kutsealast, nii nagu arstidelgi, ning vastav Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv määratleb miinimumnõuded veterinaarharidusele ja niinimetatud esimese päeva oskustele. See on ka aluseks Euroopa veterinaarhariduse hindamissüsteemile, mida korraldab EAEVE ehk Euroopa Veterinaarharidusasutuste Assotsiatsioon. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini õppekavad – nii eestikeelse kui ka ingliskeelse – akrediteerinud, seega on meie lõpetajatel õigus töötada kõigis Euroopa Liidu riikides. Järgmine korraline akrediteerimine on meil 2025. aastal.Tõesti, loomaarstiks õppimine kestab sarnaselt inimeste arstidega kuus aastat. Mõnes mõttes on loomaarstiks õppimine isegi keerukam, sest loomaarstid peavad tundma väga erinevaid liike alates koertest-kassidest kuni hobuse, lehma ja seani ning isegi kalade ja eksootiliste loomadeni. Loomaarstide õpetamine on ka kulukas, sest vastavalt Euroopa Liidu nõuetele tuleb ülikoolis omandada mitte ainult teadmised kõigest vajalikust, vaid saada ka piisav kliiniline kogemus. Kliinilise väljaõppe ja piisava kogemuse tagamiseks on maaülikoolil ööpäevaringselt töötav väikeloomakliinik, veel eraldi hobusekliinik ja produktiivloomakliinik ning veisekasvatuse katsefarm. Lisaks sellele toimuvad visiidid erafarmidesse ja lihatööstustesse ning praktiseeritakse eraloomakliinikutes nii meil kui välismaal. Sealjuures kõik need õpperuumid, kliinikud ja ka ülikoolivälised praktikakohad peavad vastama Euroopa Liidu loomaarstiõppe rangetele standarditele.Ülikooli loomakliinikute diagnostika‑ ja ravivõimalused ning arstide kompetentsus peavad olema referentskliiniku tasemel. Nii ongi meie loomakliinikus kasutusel näiteks magnetresonantstomograaf, kompuutertomograaf ja kõik teised kaasaegsed meditsiiniseadmed. On olemas operatsioonisaalid nii väikeloomadele kui ka hobusele, hambaarstikabinet, haigetele loomadele statsionaar ja nakkushaiguste kahtluse puhuks isolatsiooniruumid. Lisaks üldarstidele töötavad meil anestesioloogid, kirurgid, silma‑ ja hambaarstid, ortopeedid, neuroloogid, eksootiliste loomade ja metsloomade arstid.Ehk siis kokkuvõtteks: selleks, et saada loomaarstiks, on heade õppejõudude kõrval vaja väga kõrgetasemelisi ja spetsiifilisi õppetingimusi. Ja inimmeditsiinis kättesaadavad diagnostika‑ ja ravimeetodid võetakse üsna kiiresti kasutusele ka veterinaarias. Uute võimaluste kasutamise määrab lihtsalt ära loomaomaniku rahakoti paksus.EAEVE aasta ülevaates märgitakse, et loomaarstihariduse suureks väljakutseks on loomaarstide töö sisu kiired muutused, vajadus spetsialiseerumiseks ja ühiskonna ootuste kasv kättesaadavama ja kvalifitseerituma teenuse saamiseks. Üleilmselt on loomaarstidel veel üks suur missioon: olla eestvedajaks terviseühtsuse põhimõtete rakendamisel ühiskonnas, mis tähendab inimese, loomade ja keskkonna tervise seoste tundmist ning nendega arvestamist.Loomaarstiõppe riiklik rahastus lähtus alates 2004. aastast arvestusest, et Eestis on vaja aastas juurde 25 uut loomaarsti. Rohkemat ei osatud ette näha, sest NSV Liidu ajastul lõpetasid EPA suurearvulised loomaarstide kursused. Arste oli piisavalt, lemmikloomade ravi oli alles kujunemas ja farmide arv samal ajal vähenes. Aga 20 aastaga on olukord drastiliselt muutunud. Valdeko Paavel andis sellest oma ettekandes juba hea ülevaate, aga seda tõendab ka Kutsekoja 2023. aastal avaldatud OSKA raport, mis ütleb selgelt, et tunnetatud vajadus loomaarstide järele on praegu hinnanguliselt vähemalt 40 loomaarsti aastas.Eesti Maaülikool on viimastel aastatel suurendanud vastuvõttu eestikeelsesse loomaarstiõppesse selle abil, et me oleme ülikoolisiseselt õpperaha natukene ümber jaotanud. Eelmisel aastal oli 34 üliõpilast. Lõpetajate arvud jäävad seni tõesti veel alla 25, sest vastuvõtu suurendamise tulemused ilmnevad ju alles kuue aasta pärast. Nii et me oma ülikoolis näeme lõpetajate arvu suurenemist umbes kahe aasta pärast, sest siis lõpetavad juba need suurema vastuvõtuga kursused. Aga see pikk ajavahemik on mõju mõttes oluline, sest see puudutab ka tänaseid otsuseid. Nii et kui me sel aastal teeme mingeid otsuseid, siis nende mõju näemegi alles kuue-seitsme aasta pärast.Veterinaarmeditsiini eriala lõpetajate arvu mõjutab kindlasti ülikooliõpingute katkestamine või peatamine. Asi on selles, et tänapäeva noored vajavad varasemast rohkem toetamist ja motiveerimist. Katkestamise ühe olulise põhjusena märgitakse ka majanduslikku toimetulekut ning toimetuleku kindlustamiseks vajaliku õpingute ja töötamise ühildamise mõju füüsilisele ja vaimsele tervisele. Seega, selleks, et loomaarstiks saada, peab olema toetatud õpiteekond. Selle nimel me maaülikoolis ka pingutame.On tõsi, et ei minevikus ega ka praegu ei kata riiklik õppetegevustoetus kõiki veterinaarmeditsiini õpetamise kulusid. See oli selge juba 20 aastat tagasi ja 2004. aastal tehtud rahastusplaan nägi seepärast ette tasuta ja tasulise õppe kombineerimist. riiklike investeeringute ja PHARE programmi toel maaülikooli juures Euroopa Liidu nõuetele vastavad loomakliinikud ja põllumajandusministeerium toetas Märja katsefarmi ehituseks võetud laenu tagasimakseid. Probleem on selles, et erinevalt inimestest ei ole loomadel riiklikku ravikindlustussüsteemi, mille abil rajatud kliinikuid kasutavad näiteks meditsiiniõppijad, tulevased arstid. Seega tuleb loomaarstiõppe kliinilist baasi arendada kas sobivatest riiklikest meetmetest või lihtsalt õppetegevustoetusest, mida me riigilt saame.2012. saame.2012. aastal tegime uue analüüsi koostöös Haridus‑ ja Teadusministeeriumi ja põllumajandusministeeriumiga seoses sellega, et Eesti kõrgharidus läks üle eestikeelsele tasuta õppele ja siis oli vaja uuesti rahastuseks lahendus leida. HTM‑i juhtkond toetas maaülikooli ettepanekut avada ingliskeelne veterinaarmeditsiini õppekava, selleks et oleks võimalik saada õppest tasu. Samuti toetas HTM‑i juhtkond riigieelarvest veterinaarkliiniku tegevuskulude toetamist ja ka seda, et loomaarstiõpet võiks toetada kallite erialade tasandusfondist. Suuremas osas on 2012. aastal tehtud otsused ka ellu viidud, välja arvatud see, et loomaarstiõpet ei toetata kallite erialade tasandusfondist.Käesoleval ajal lisandub veterinaarmeditsiini eriala rahastamisel riiklikule õppetegevustoetusele ligi 2 miljonit eurot aastas tasulisest ingliskeelsest õppest. Nii et sinna me võtame 30–36 tudengit aastas. Ja loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud spetsiifilisi tegevuskulusid lisafinantseeritakse Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumi eelarve kaudu. Lisarahastus on sellepärast vajalik, et õpet korraldava loomakliiniku kulud on suuremad kui raviteenustest teenitav tulu. Samamoodi on teistes riikides. Ülikooli loomakliinikute eripäraks on suur ja kitsalt spetsialiseerunud arst-õppejõudude arv, suurem materjali ja tarvikute kulu ning eriti eriti üliõpilastele pühendatud aeg, mis võrreldes tavakliinikuga vähendab päevas vastuvõetavate patsientide arvu. Kliinilise õppe lisarahastuse praegune kuueaastane periood lõpeb käesoleva aasta detsembris ja aastane toetus kliinilisele õppele on 351 129 eurot. aastal selle halduslepingu sõlmisime, siis see kattis ligi poole õppega seotud spetsiifilistest lisakuludest loomakliinikus. Seega toetub loomaarstiõppe rahastamine praegu õppetegevustoetusele, ingliskeelsest tasulisest õppest laekuvale rahale ja kliinilise õppe lisatoetusele. See võimaldab meil aastas vastu võtta kokku eestikeelsele ja ingliskeelsele õppekavale 70 üliõpilast.

Nii et kui me soovime kindlustada 40 lõpetajat aastas, peaksime igal aastal vastu võtma veel vähemalt 15 üliõpilast.

Kui arvestame, et igal aastal võtame sama lisaarvu üliõpilasi, ning kui arvestame, et Eestis jääb kehtima kokkulepe kõrghariduse rahastuse 15% kasvuks

Nii et kui me vaatame kumulatiivses perspektiivis, siis ilma täiendava finantseeringuta ei ole võimalik eestikeelse õppe vastuvõttu hüppeliselt suurendada ja seda isegi mitte siis, kui me ingliskeelsesse õppesse vastuvõttu vähendame, sest siis me omakorda saame vähem raha tasulisest õppest.Nüüd, planeerides rahade jaotust ülikoolisiseselt, peame arvestama sellega, et loomaarstiõpe nõuab ka investeeringuid. Tartus maaülikooli linnakus asuvatele õppehoonetele on 2024. aastal planeeritud investeeringuteks 2,8 miljonit eurot, mille abil me kaasajastame Kreutzwaldi tänav 56 õpperuume, viime läbi Kreutzwaldi 62 loomakliiniku ja õppehoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse arhitektuurikonkursi ja alustame projekteerimisega. Märja katsefarmi rekonstrueerimiseks läheb 2,7 miljonit eurot. Kokku on loomaarstiõppega seotud investeeringuvajadus kuni aastani 2028 ligikaudu 25 miljonit eurot ja need on ülikooli jaoks möödapääsmatud investeeringud, et tagada loomaarstiõppe kvaliteeti ja EAEVE rahvusvahelist akrediteeringut, ja loomulikult ka selleks, et suurendada üliõpilaste arvu.Nii see oli põgus ülevaade loomaarstiõppe eripäradest ja kuludest. Hea meelega räägiks palju siia juurde veel positiivset, näiteks sellest, kuidas maaülikooli veterinaarharidus toetub tipptasemel teadusele või nendest tegevustest, mis meil on teaduse läbimurdevaldkondades. Kui meenutada näiteks kas või koroonaviirusevastaseid antikehi sisaldava ninasprei väljatöötamist koos Icosageni ja Chemi-Pharmiga. Aga kahjuks selliseks positiivsemaks pooleks praegu väga aega ei ole.Nii et positiivse poole pealt saame täna rääkida seda, mida on ülikool teinud, et lõpetaks rohkem loomaarste. Meil oli alguses juttu sellest, et noortel on loomaarstiametist natukene liiga ilus ettekujutus. Sellest me oleme ülikoolis ka väga hästi aru saanud ja püüame sellega tegelda. Me käime päris palju gümnaasiumides ja me võtame gümnaasiumiõpilasi vastu ülikoolis, et nad näeksid tegelikku õpet ja saaksid esialgse kogemuse. Ja väga populaarseks on muutunud tudengivarjud. Ehk siis gümnaasiumiõpilased saavad tulla ülikooli ja olla üliõpilase varjuks terve päeva või isegi mitme päeva jooksul.Aga nüüd me oleme tõhustanud ka vastuvõtusüsteemi, lisanud sinna motivatsioonikirja ja meil on ka tudengitele enne õppeaasta algust sisseelamisnädal, kus nad puutuvad kokku juba päris üliõpilaseluga, ja kellel siis tundub, et asi on ikkagi liiga hirmus ja see ei ole tema eriala, saab veel ümber mõelda. Me pakume akadeemilist mentorlust, psühholoogilist tuge ja karjäärinõustamist. Arendame õpikeskkonda. Lisame sinna paindlikkust, võimalust mööda parandame olmeruume. Suurendame eri valdkondade praktilise kogemuse saamise võimalust õppe jooksul ja korraldame ettevõtlusõpet, arvestades loomaarsti kui ettevõtja spetsiifikat. Me avame sellel sügisel veel neli lisaõppekohta eestikeelses õppes, paigutades ülikoolisiseselt selleks ümber ressursse, ja suurendame täiendusõppevõimalusi, et toetada ravitööst eemale jäänud loomaarstide naasmist erialasele tööle.Me näeme, et olukorra lahendamiseks on võimalusi olemas. Nendest peamistena toon välja järgmised. Kindlasti vastuvõtt eestikeelsele veterinaarmeditsiini õppekavale peab kasvama ja kui on vaja, siis tuleb selleks vähendada ingliskeelset õpet, aga see ei ole võimalik ilma lisafinantseeringuta. Näeme samuti, nagu Ants Noot mainiski siin juba, et täiendava kulu katmiseks on oluline võimaluste laiendamine eraraha kaasamiseks, näiteks ettevõtete poolt täiendavate õppekohtade kulude katmine. Teiseks oleks väga suureks abiks, kui oleks võimalik toetada loomaarstiõppe kliinilise baasi kaasajastamist. Nagu juba varem ütlesin, kliinikute ja katsefarmi arendamine on ülikooli õlul, sest loomadel ravikindlustussüsteemi ei ole ja hetkel ei ole ka ühtegi meedet, kus saaks selleks toetust taotleda. võib-olla saaks mõelda sellele, et selline meede, selline võimalus siiski luua, näiteks kas või tõukefondide välisvahenditest. Kolmandaks, riiklike õppetoetuste süsteem tuleks üle vaadata, et võimaldada edukal õppuril pühenduda õpingutele. Ja ma arvan, et veterinaaria ja põllumajanduse erialade üliõpilased vääriks erialastipendiumi, arvestades nende olulisust riigi toidujulgeoleku kindlustamisel. Ja neljandaks, täiendusõppe süsteemi väljatöötamine, et tuua ravitööst eemale jäänud loomaarste tagasi oma erialasele tööle. Seega selleks, et saada loomaarstiks, on vaja eri osapoolte head tahet ja koostööd veterinaarmeditsiini õppe toetamiseks lahenduste leidmisel ja ka elluviimisel. Ja kokkuvõttes, riigieelarve piiratud võimaluste juures ei ole ühte ja universaalset lahendust. Ülikooli vaates on muutuste esmaseks eelduseks koalitsioonileppes ja Vabariigi Valitsuse tegevuskavas kõrghariduse rahastuse kohta kokkulepitu elluviimine, mis aitaks üle saada aastate jooksul tekkinud suurest vajakust, ja siis edasi rakendades erinevaid ettepanekuid ja kombineerides täiendavaid meetmeid on tõesti võimalik loomaarstide koolitamist suurendada. Aga nende otsustega me viivitada ei saa, sest tulemusteni kulub vähemalt kuus aastat. Aitäh kuulamast! Kutsun teid üles kaasa mõtlema, mis nendest ettepanekutest oleks realiseeritavad, ja võib-olla on siin veel häid mõtteid, kuidas edasi liikuda. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Kõigepealt Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud ettekandja!

ega teie eelarve just ülearu suur ei ole. Siinkohal tekib mul kohe küsimus, mille arvel te seda raha võtma pidite ja mis selle tõttu tegemata jääb. Aitäh, Meie ainukesed võimalused raha ümbermängimiseks ongi kahel viimasel aastal olnud seotud sellega, et kõrghariduse rahastus on 15% võrra suurenenud. Kui raha tuleb juurde, siis on võimalik otsustada, kuhu seda eelisjärjekorras suunata. See on üks pool. Aga teisalt ma arvan, et meie veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut ise väärib tunnustust selle eest, et nad on leidnud võimalusi ise raha juurde teenida nii tasulise õppega kui ka teenustega, mis nad osutavad. Nii et see on ka oma teenitud raha.

vajab edasiarendust. Aga ma noppisin paar mõtet teie ja eelkõnelejate ettekannetest. Kas oleks väga mõistlik see rahvusvaheline õpe õpe kokku tõmmata? Ma pean siin silmas seda: kas me peaksime rääkima aprioorselt sellest, et rahvusvaheline õpe tuleks kokku tõmmata, ja keskenduma vaid eestikeelsele, või annab see tegelikult meile rahvusvahelises konkurentsis ja teaduses hoopis paremad tulemused? Ehk võti ei ole mitte selles, et me ingliskeelset vähendame, vaid on selles, et me suurendame eestikeelse [õppe osakaalu] lähtuvalt oma riigi vajadusest. Aitäh selle küsimuse eest! Selline küsimusepüstitus on väga õige. Me ülikoolis ei ruttaks üldse ingliskeelset õpet sulgema, sest me näeme, et selline kombinatsioon, eestikeelne õpe ja ingliskeelne õpe, rikastab tudengeid, meil on rahvusvaheline suhtlus. Teiseks, meie rahvusvahelised üliõpilased on väga motiveeritud ja õpihimulised.

ja ülikoolile tervikuna kasuks tulnud. Nii et kui vähegi võimalik, me seda kinni ei paneks, aga suurendaksime ikkagi eestikeelsete vastuvõtuarvu.

tahan rõhutada, et see, mis tervikuna juhtub kõrgharidusmaastikul ja milline on üldse kõrghariduse ja teaduse rahastamine Eestis, mõjutab meie ülikooli väga palju, sealhulgas veterinaarharidust. Nii et me ikkagi näeme, et seesama eestikeelsele õppele ülemineku järel tekkinud kõrghariduse rahastuse vajak, mille katmiseks praegu on nelja aasta jooksul 15%-line kõrghariduse rahastuse tõus, on meile eluliselt oluline, et tagada kvaliteet ja olla sellisel tasemel, et meid rahvusvaheliselt tunnustatakse. Sealt edasi vajame ikkagi ka kõrghariduse

jõuame mingite lahendusteni selle kaudu, et mõnel erialal on võimalik tasuline õpe. Nii et juba on tulnud sellekohaseid ettepanekuid ja need on väärt

mainis, meil on ettevõtteid, kes oleksid nõus täiendavate õppekohtade eest tasuma ja ka stipendiume maksma. Neid peletavad eemale ühest küljest meie seadused, mis ei luba eestikeelse õppe eest tasu võtta,

veel erisoodustusmaksud – ja ettevõtte maksukoormus suureneb. Kui me saaksime ka maksupoliitika kaudu soodustada seda, et eraettevõtted kõrgharidusse raha rohkem sisse tooksid, siis tooks

Pole mingit kahtlust, et maaülikool vajab toetust oma tegemises. Kõik see, mis on seotud maaviljeluse, ja ütleme, biomajandusega, seda ei saaks toimetada ilma selleta, et meie maaülikool oleks professionaalselt väga kõrgel tasemel. Mulle väga meeldis see, et te tõite esile

Aitäh selle küsimuse eest! Ma väga täpselt ei oska vastata, sest ma ei tea, kui palju võiks olla neid, kes võimaluse korral tagasi tuleksid. Ma pean silmas siiski seda, et meil on loomaarstide hulgas väga palju naisi, ja ülikooli lõpetanud noored naised jäävad tihti ka lastega koju.

ma arvan, et kokkuvõttes on neid siiski kümneid ja kümneid, kes kaaluksid seda võimalust, kui neil täienduskoolituste süsteemi kaudu tekiks uuesti julgus minna ravitööle tagasi. neid arve me peame täpsustama. Aga ma arvan, et kui selline võimalus on olemas, siis on vaja lihtsalt noori inimesi julgustada.

Aga siit tuleb välja ka see, et järgmine veterinaarmeditsiini õppekavade akrediteerimine on 2025. aastal. Selle jaoks on ka kindlasti investeeringuid vaja ja need tuleb hoida vähemalt vastavuses praeguste akrediteerimisnõuetega. Kas siis on tehtud

väiksemat sorti remonte, renoveerimisi, selleks et ajaga kaasas käia. Praegu me oleme jõudnud lihtsalt sellesse perioodi, et sellistest jooksvatest väiksematest remontidest enam ei piisa, nüüd on vaja suuremat sorti ümberehitusi ja ruumide laiendamisi, eriti loomakliinikutes. Nii et praegu me leiame oleme prognoosinud, mis meil rekonstrueerimisteks ja ehitusteks vaja läheb –, et nelja aasta jooksul saame hakkama 25 miljoni euroga. Suur tänu, lugupeetud Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma, põhjaliku ettekande ja vastuste eest! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head kolleegid, järgnevalt avan läbirääkimised. Arutelu algataja on teinud ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel siia Riigikogu kõnetooli Arvo Alleri. Palun!

Väga teravalt tõstatatud probleem. Olen täiesti nõus sellega, et loomaarstide mure nende järelkasvu pärast on igati õigustatud. Suur tänu maaülikoolile, kes on omavahenditest leidnud võimalusi

Piimatootmine on oluline, aga veiseliha, sealiha, linnuliha, kartul, munad, köögivili, puuviljad – kõik on alla isevarustatuse taset.

loomaarstide koja juhilt, et äkki on see seotud sellega, et see ongi riigi teadlik poliitika: ei ole vaja veterinaare, kuna me oleme võtnud suuna, et me hakkame sööma

kolm korda vähem kui Euroopa Liit. Väetiste kasutamise poolest oleme me, ütleme, 60% peal Euroopa Liidu keskmisest. See tähendab seda, et Eesti tootjad juba niigi pingutavad meie rohelise tuleviku nimel.Paraku

vähenenud. Nõuandjateks on vaja ka loomakasvatuse ja veterinaarspetsialiste. Praegusel juhul võib nõu anda ükskõik kes – kes tahes suudab ennast tõestada ja panna Maaelu Teadmuskeskuse nimekirja.

osa poliitikuid – mitte kõik, olgem ausad. Tegelikult tuleb see otsus lõpuks vastu võtta, tuleb leida lisarahastus ning tagada Eesti riigi julgeolek ja toiduga varustatus. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Tiit Marani. Palun!

Meil on olnud väga huvitav keskustelu ja minu arust see peegeldab meie kummalist maailma, kus me praegu oleme maailma, kus teadus areneb meeletu tempoga. Sellega koos areneb ka tehnoloogia. Sellega koos areneb ka spetsialiseerumine. Ja sellega koos arenevad ka ootused kõiksugusteks paremateks võimalusteks. Kõige selle tulemus on see, et teadmus- ja tehnoloogiamahukus suureneb. Aga see kõik maksab midagi. See on selline igavene ringkäik koos kõigi sellest tulenevate probleemidega, kuidas seda jätkusuutlikkust tagada, sest ressursside võimalus on alati piiratud. See ei ole ainult mitte siin meie tänase päeva keskustelus, aga täpselt samamoodi inimmeditsiinis ja ka väga paljudes teistes valdkondades. Õnneks lahenduse leidmine sellele nõiaringile ei ole tänase päeva diskuteerimisteema.Nüüd veterinaaria juurde. Selge on see, et vajadus veterinaararstide järele suureneb.

Igatahes kaasneb sellega kõik see, mis on seotud lemmikloomade tervise ja alalhoidmisega. Nii et meil on tarvis järjest rohkem loomaarste.

Vahendeid selleks on olnud üha vähem. On kasutatud võimalust tuua sisse välistudengeid, see on andnud mingisugusedki rahalised võimalused, aga kindlasti ei ole ka see olnud küllaldane. Järele on jäänud ainult 20 omamaist veterinaari, loomaarsti meie enda vajaduste täitmiseks. Räägitakse, et puudu on kaks miljonit. Ma kardan, et see summa on tegelikult suurem, sest see summa, kaks miljonit, baseerub teatud hetke hinnangutel, vajadus on tegelikult suurem. Aga seda probleemi, et midagi on väga vajaka, on teadvustatud. Nagu alati on probleemide teadvustamine palju lihtsam kui lahenduste leidmine. Siiski, mis võiksid olla need lahendused? Kui proovida mõelda nende ettekannete valguses, mis siin enne on kõlanud, mulle, et see on kombinatsioon mitmest asjast. Paratamatult on riigieelarvest mingeid rahalisi vahendeid juurde tarvis. Samas tekib küsimus, kuidas need rahaliste vahendite eraldamised suhestuvad teiste valdkondade rahaliste vahendite eraldamisega. Siin on probleeme.

neid enda jaoks koolitada. On isegi arusaamatu, miks seda võimalust siiamaani ei ole, kuigi varasematel aegadel on ju olnud. Ja viimaseks ma rõhutaks, mis on väga oluline, on ikkagi kõik see pool

Nad loovad sidemeid, nad loovad tunnet, et me oleme rahvusvaheline ühes valdkonnas. Ma kindlasti ei kiirustaks – ja pigem julgustaks ka rektorit mitte kiirustama – seda ära kaotama.

loomaarstid oleksid tänapäevasel tasemel ja suudaksid pakkuda neid teenuseid, mida meil on tarvis põllumajanduses, on tarvis järelevalves ja on tarvis – see pole üldsegi mitte väheoluline – sellel poolel, mida me nimetame lemmikloomade tervise alalhoidmiseks. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid, nüüd on mul hea meel paluda siia Riigikogu kõnetooli mitme põlve kogemusega loomaarstide perest pärit Mait Klaasseni, kes võtab sõna Reformierakonna fraktsiooni nimel. Mait Klaassen, palun!

Jah, vastab tõele, et olid ajad, kui seitse Klaassenit olid loomaarstid. Tänaseks on see number muidugi vähenenud. Aga ma usun, et meil kõigil on oma arvamus loomade tervise ja heaolu eest hoolitsemise kohta, kellel värskem, kellel vanem.See teadmine, et loomaarstide ettevalmistus on kallis ja et neid on vähe, on läbi aegade olnud küll rohkem, küll vähem päevakorras. Ajas on muutunud aga ka loomaarstide ülesanded ja tegevusvaldkonnad. Üha enam on loomaarstide töö seotud elanikkonna toiduohutuse ja väikeloomade heaolu ja raviga. Ja kuigi toodanguloomade, nagu veiste, hobuste, lammaste, sigade, lindude arv on drastiliselt langenud, nagu meile täna väga selgelt näidati,

Sellest tingituna on loomaarstide ettevalmistus muutunud ja muutub veelgi kallimaks. Kõik sisendid on hinnalt võrreldavad humaanmeditsiini sisendite hindadega, vahest isegi kallimad, sest loomaliikidel on erinevad vajadused. Seega on meil tegemist ühe kallima erialaga. See pole nii mitte ainult Eestis, vaid on ka kõikides teistes loomaarste ette valmistavates riikides. Kellel need kulud kaetakse paremini, kellel halvemini, kuid meil on tekkinud siin väike probleem. Samas on loomaarsti teenus kallis ja läheb ikka veel kallimaks. Eelkõige seetõttu, et loomadel puudub oma haigekassa, aga kindlustus katab vaid väheseid loomi ja linde, seega peab omanik tasuma kõik raviga seotud kulud omast taskust. Kuigi tegelikult on võimalik loomasid kindlustada, on see siiski väga vähe levinud tegevus. Loomaarsti ettevalmistamisel peab õpetama ka kogu elava loodusega ümberkäimist ja nende koosluste heaolu eest hoolitsemist. Tänaseks ei ole

Seega, õpe on äärmiselt keeruline, pikaajaline ja läbi elu kestev. Sageli räägitakse, et tuleb suurendada eestikeelsesse õppesse vastu võetavate üliõpilaste arvu. Me kuulsime seda ka täna. Saime teada, et seda tuleb tõsta lausa kaks korda. Head kolleegid, seda on ka tehtud ju tegelikult väikeste juppide kaupa, aga arste ikka ei jätku. Ei jätku põllule, laboritesse ega ka toiduainete kontrolli valdkonda. Aga meid ei huvita mitte vastuvõetavate tudengite, vaid lõpetanute arv. Enamgi veel, meid huvitab nende lõpetanute arv, kes asuvad erialasele tööle Eestis. Mitte mujal, vaid Eestis.

Olukorda pole lõpuni päästnud ka ingliskeelse õppe avamine, mis küll võimaldas tegelikkuses eestikeelse õppega jätkamise, sest riigil polnud siis ega ole praegugi võimalust järsult lisada vahendeid loomaarstide õppe toetamiseks. Tõesti, kliinilise õppe toetamiseks on täna regionaalministeeriumi eelarves ette nähtudcirca350 000 eurot, kuid ka see on tegelikkuses vaid pool sellest vajadusest, mis oleks tarvis, et katta kogu kliinilist õpet täies mahus ja väga kõrgel kvaliteeditasemel. Põhiliselt tulevad üliõpilased ingliskeelsesse õppesse Soomest, kuid nemad ei jää Eestisse tööle või kui jäävad, siis ainult väga üksikud. Ka siis, kui Soomest pärit tudengid õppisid eesti keeles, ei jäänud nad siia tööle, sest Soomes oli ja on samuti loomaarstide defitsiit. Pealegi hinnatakse meie põhjanaabrite juures meie lõpetanuid,

kuid kohe, kui esimesed meie lõpetanud jõudsid Soome tööturule, võeti see piirang maha.Miks aga ei tulda õppima ja miks ei lõpetata ega minda tööle? Põhjuseid on siin palju, aga üks põhilisi on üliõpilaste muutunud ootused erialale, aga ka oma tulevasele tööelule, õpingute ja töö pingele. See, et täna on siin juttu olnud sellest, et veterinaararsti elukutse on üks kõrgema suitsidiaarsusega elukutseid maailmas, vastab täielikult tõele, sest see pinge, mis on loomaarstil, kui ta looma abistab, kahesugune. Üks on see, et kui sa teed midagi positiivset, näiteks annad sünnitusabi ja sa saad elusa toreda järglase, siis õnnehormoonid voolavad sinu sisse.

Tänased üliõpilaskandidaadid on aga reeglina pärit lapsepõlvest, kus kontaktid erinevate loomadega, nende eest hoolitsemise ja nende hädadega puudusid, olid kas minimaalsed või piirdusid lemmikloomade eest hoolitsemisega. Kardetakse ka vastutust looma heaolu eest. Ja mis kõige hullem, ei suudeta taluda loomaarsti töös paratamatult ette tulevat loomade surma. Lapsepõlves pole lihtsalt noori selleks ette valmistatud ja õpingute ajal on seda juba raske õpetada. Me oleme väga kiiresti eemaldunud looduse ja tema vajaduste tegelikust tundmisest.

Kallid inimesed, kallid kuulajad siin- ja sealpool helesinist ekraani! Meil oleks väga palju veel täna arutada, sest pikas

eelkõige teha selgitustööd loomaarstitöö propageerimisel ja noorte loodusest eemaldumise lõpetamisel. Teie aeg, hea kolleeg! Aitäh tähelepanu eest! Aitäh Aitäh! Järgnevalt on mul hea meel kutsuda siia Riigikogu kõnetooli Eesti 200 fraktsiooni nimel kõnelema Toomas Uibo. Palun! Kolm minutit lisaaega. Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid ja külalised! Kõigepealt suur tänu maaelukomisjonile selle olulise tähtsusega riikliku küsimuse tõstatamise eest! Teema on oluline

Me oleme tegelikult ka globaalses mõttes selle valdkonna ühed teerajajad. Ja selle turu ülemaailmne suurus on täna lausa üle 120 miljardi dollari. Tegemist on ka jõudsalt kasvava ja potentsiaalika valdkonnaga. Tahan siinkohal väga tänada Eesti Maaülikooli selle nii olulise majandusharu arendamise eest ja tunnustada eriti teie haridusekspordivõimekust. Teie ennastsalgavat tööd märgatakse. Eesti 200 on innovatsiooni toetav erakond ja leiab, et Eestis vajab tuge innovatiivne lähenemine igas meie eluvaldkonnas, sealhulgas veterinaarias ja põllumajanduses. Tehisintellekti rakendamine, Eesti-spetsiifiliste andmete palju parem kasutamine, ravimiinnovatsioon, uudsete veterinaarsete ravimite kättesaadavus Eestis ning uudse meditsiinitehnoloogia kasutamine nii loomade kui ka inimeste puhul on väga olulised teemad. Olgu nanotehnoloogia vähiravis või 3D‑prinditud implantaadid, kui tuua lihtsalt paar näidet. Eesti innovatsioon toetab juba praegu, aga võiks tegelikult palju enam toetada meie majanduse arengut tervikuna. Sinna hulka kuuluvad kindlasti ka uute toitude ja toidusegude valmistamine või näiteks kodused tervise monitoorimise vahendid. Mõlemas valdkonnas leidub meil maailma tasemel tippspetsialiste, kuid tihti lähevad need spetsiifilised teadmised selleks, et toetada välisriikide suurfirmasid, kellel on olemas võimekus luua innovatiivset lõpptoodangut. Peame küsima endalt, kas Eesti riigil on siin võimalusi väärtustada nende inimeste tööd oluliselt paremini, nii et see lubaks neil oma teadmisi rakendada siin kohapeal ja sellest tõuseks otsene kasu Eesti riigile. Sama probleem on ka teistes õppevaldkondades. Nii et ma toetan igati seda mõtet, et meie ettevõtted võiksid saada soodsatel tingimustel ise endale tasulise õppe kaudu spetsialiste koolitada. Loodan, et siin saalis on ka selleks toetus olemas. Ma olen täpselt sama probleemi vastu põrkunud ka lennunduses töötades. Need on selged takistused, mida riik peab ettevõtjate teelt eemaldama. Nii et siin võib Eesti 200 häältega kindlasti arvestada. meel on tõdeda, et ametis olev haridusminister Kristina Kallas on pööranud tugevamalt tähelepanu veterinaaralase väljaõppe parandamisele, et tuua leevendust spetsialistide kroonilisele puudumisele. Selge see, et meie haridussüsteem peab kiiremini kohanduma ja kiiremini reageerima turu vajadustele. Nagu ikka, iga valdkond vajab arenguks raha, sellega on üsna keeruline. Vaja on raha, kuid mitte ainult. Veterinaariasektorit saavad toetada ka väga erinevad tugispetsialistid, keda saaksime koolitada nii rakenduslikes gümnaasiumides kui ka mis töötaksid innovatiivsete õppekavade alusel. Usun, et rahandusministri jaoks niivõrd oluline teadusrahastus aitab siin kaasa ka veterinaariavaldkonna murede leevendamisele. Aga kuidas veel sektorit aidata? Ehk peaks kõrghariduse rahastamisel rohkem silmas pidama just suure liikuvusega ekspertide erialasid, mille hulka kuulub kindlasti ka loomaarstide väljaõpe. Kuidas hoida neid nii väärtuslikke ja andekaid inimesi siin, kodumaal? See on teema, mis vajab haridusministeeriumi tugevamat tähelepanu. Oleme erakonnana oma maakondlikel ja linlikel kohtumistel veterinaaridega kuulanud ja kaardistanud nende muresid. Me väga tunnustame selle Eestis nii kiiresti areneva ja kasvava sektori esindajate tööpanust. Me hindame nende inimeste avatud ja innovatiivset mõtlemist ning lahendusele orienteeritust. Me oleme kindlasti seisukohal, et mõttetu bürokraatia peab vähenema ka selles valdkonnas ja kogu majanduses laiemalt. Rohepööre ei tohi olla pöörane ega vähendada meie ettevõtete konkurentsivõimet. Rohepöörde keskmes peab olema just ettevõtja ning haridus‑ ja teadusasutus, riigi ülesanne on aga toetada nende konkurentsivõime igakülgset kasvu. kasvu. Tänan teid kõiki tänase sisuka päeva eest ja soovin kõigile edu, meie külalistele eriti. Oleme alati valmis kuulama, teid vastu võtma nii fraktsioonides kui ka siin saalis, nii et võtke julgelt ühendust. Suur tänu kõigile! Suur tänu, hea kolleeg! Järgnevalt on mul hea meel paluda siia Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Urmas Kruuse, kes oli ka meie tänane avaettekandja. Urmas Kruuse, palun!

Ja ma väga loodan, et selle arutelu ajendil väiksemates surverühmades ja töögruppides tekib ka ideede kontsentratsioon, millega edasi minna, sest see on minu arvates hädavajalik. Siit raamatust jäi mulle eriti silma ja

võimalusi selleks, et tuua välja neid inimesi, kes praegu ei praktiseeri ega tööta. Ma arvan, et see oleks puhtalt ajafaktori mõttes, kui me mõtleme, kui kaua kestab õpe, õpe, hästi oluline. Ma arvan, et koostöös ministeeriumi, riigi ja maaülikooliga peaks seda mõnes mõttes täiesti forsseerima. See oleks hädavajalik. Ma jään oma sõnade juurde selle kohta, mis puudutab ingliskeelset õpet. Ilma et mul oleks väga palju spetsiifilisi teadmisi, mulle tundub, et rahvusvaheline teadus ja üldse rahvusvahelisus on ülikooli jaoks hädavajalik. Sellest ei tohiks mitte mingil juhul loobuda. See kindlasti perspektiivis nõrgestab eestikeelset õpet objektiivses mõttes, sest see on kindlasti üks rikkuse allikas,

tänase arutelu printsiibis? Seda õpet ei asenda mitte ükski ülikool, mitte ükski õpe konkreetselt meie riigis. Kui me võtame sinna kõrvale kas majanduserialad või

teine. Ma rohkem ei taha teie aega raisata. Oli väga meeldiv ja tore. Loodame, et sellest tuleb ka praktilisi väljundeid. See raamat, mis mul käes on, aastast 1926, kohustab meid: selliseid arutelusid põllumajandus- ja maaeluteemadel

Suur tänu, hea kolleeg! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Tänan kõiki tänaseid ettekandjaid – Urmas Kruuset, Valdeko Paavelit, Ants Nooti ja Ülle Jaakmad väga sisuka arutelu eest. Tänan kõiki kolleege tänasel arutelul küsimast ja sõna võtmast. Ma usun, et me saime siin kõik oluliselt targemaks, aga saime väga selgelt ka ettekujutuse sellest, kuidas edasi liikuda. Aitäh, head kolleegid! Meie tänane istung on lõppenud. Kohtume Riigikogu täiskogus juba uuel nädalal.